Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Marka Vučetića. Izvolite.

Željko (HDZ)** Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi Zdravko Marić, ministar financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama je sada ispred nas. On je izmijenjen i dopunjen u nekoliko ključnih područja za koja očekujemo da će imati pozitivne učinke kako na poslovanje kreditnih institucija tako i na potrošače, odnosno klijente kreditnih institucija s obzirom da Zakon o kreditnim institucijama sadrži između ostalih posebno poglavlje o zaštiti potrošača. Zakon o kreditnim institucijama iz 2013. godine donesen je radi ispunjenja zahtjeva za usklađenje sa novim pravnim okvirom na razini EU u području bankarstva, te su prenesene odredbe tzv. CRDIV ili direktive koja propisuje kapitalne zahtjeve. O pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i omogućena je provedba tzv. CRR Uredbe iz 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva. U 2015. godini radi prijenosa dijela direktive o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji se odnosi na planove oporavka koji izrađuje kreditne institucije, mjere rane intervencije koje Hrvatska narodna banka poduzima kada se za to ispune zakonski uvjeti i sporazume o financijskoj potpori grupe. Što se tiče najvažnijih izmjena i dopuna, prvo je prijenos članka 103. CRDIV direktive. To je odredba koja je zapravo na neki način bila sugerirana od strane Europske komisije da nije na adekvatan način i u potpunosti prenešena u nacionalno zakonodavstvo, iako se kao takva dobrim dijelom primjenjuje. Ali evo obzirom na našu obvezu moramo je u potpunosti implementirati. Glavni razlog zašto je potrebno mijenjati Zakon o kreditnim institucijama je činjenica, dakle upravo ova koja sam rekao da je odredba članka 103. koja uređuje primjenu nadzornih mjera na institucije sličnih profila rizičnosti nije izrijekom preneseno. Hrvatskoj narodnoj banci daje se i još jednom potvrđuju ovlasti, da ako pri provođenju supervizije utvrdi da kreditne institucije sličnih profila rizičnosti, recimo slični modeli poslovanja ili geografski položaj izloženosti jesu ili mogle biti izložene sličnim rizicima ili predstavljati slične rizike za financijski sustav ona može primijeniti jednaki način obavljanja supervizije i izreći jednake supervizorske mjere. Hrvatska narodna banka o tome će obavijestiti europsko nadležno tijelo za bankarstvo EBU. Ovdje je bitno napomenuti kako Hrvatska narodna banka i prema važećem zakonodavnom okviru kao što sam rekao, dakle interne procedure HNB-e takve mjere može naložiti bez obzira na činjenicu da ovaj predmetni članak nije u potpunosti prenesen. Također omogućuje se provedba uredba Vijeća iz 2014. o dijelu zakonske revizije kreditnih institucija. Primjena ove uredbe osigurati će se najvećim dijelom donošenje novog zakona o reviziji. A s obzirom da su kreditne institucije subjekt od javnog interesa, što smo čuli jutros, njezinu primjeru potrebno je osigurati i ovim zakonom u dijelu obavljanja zakonske revizije kreditnih institucija. U tom dijelu ključne su 3 stavke, utvrđuje se najduže vremensko razdoblje od 7 godina uzastopnih u kojem isto revizijsko društvo može obavljati zakonsku reviziju za istu kreditnu instituciju. Potvrđeno je postojeće stanje iako revizijska uredba dozvoljava do 10 godina. Nastavak obavljanja zakonske revizije kreditne institucije istom revizorskom društvu, dopušten je nakon proteka 4 godine, a revizorsko društvo, ne smije za kreditnu instituciju obavljati nervizorske usluge propisane uredbe bez korištenja iznimki u godinu koja obavlja zakonsku reviziju. Također, dorađene su odredbe u vezi sjecanje kvalificiranog udjela, usklađuju se odredbe o imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji sa smjernicom bonitetnoj procjeni stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru koja su usvojila europska nadzorna tijela. Uvedena je dodatna zaštita vjerovnika pri spajanju i pripajanju kreditnih institucija. Izmjenama se uvodi upravo dodatna zaštita vjerovnika i klijenata kreditnim institucija u navedenim slučajevima, dakle, spajanje i pripajanja kreditnih institucija sa sjedištem u RH i izvan nje. Detaljnije su razrađena prava i obveza u slučaju osnivanju podružnica. Dorađuju se odredbe koje se odnose na poslovanje i superviziju podružnicu kreditnih institucija iz drugih država članica. Također, postupak sanacije u manjoj mjeri je dorađen, preciziraju se ovlasti nadležnih tijela prilikom provođenja postupka sanacije kreditne institucija, tako da DAB ili Državna institucija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka može donijeti odluku o postojanju uvjeta za utvrđivanje nedostupnosti depozita, a na temelju te odluke HNB moći će donijeti rješenja o nedostupnosti depozita. I konačno, veliko poglavlje naravno je posvećeno zaštiti potrošača. Dakle opće informacije o uslugama su unaprjeđene, besplatna dostava otplatnog plana, propisano je da kreditna institucija je dužna potrošaču na njegov zahtjev besplatno i u svakom trenutku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana. Također, obveza vraćanja brisanog očitovanja i svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita, propisuje se da je kreditna institucija dužna najkasnije u roku od 15 dana od dana otplate kredite, u cijelosti, bez naknade i na ugovoreni način, obavijestiti potrošača o otplati cjelokupnog kredita i informirati ga o načinu preuzimanja brisanog očitovanja iz svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita. Također u okviru prelaznih odredbi propisana je odredba vraćanja svih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita u roku 2 godine ili bez odlaganje na zahtjev potrošača. Za kredite koji su u cijelosti otplaćeni unutar 10 godina prije stupanja na snagu ovog zakona. Kupoprodaje plasmana, propisuje se da je kreditna institucija dužna u slučaju sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmani, u pravilu je riječ o cesiji, dužnik čiju je plasman, odnosno, kredit prodan, dostaviti izvještaj o ukupnom stanju duga, sa stanjem na dan prijenosa tražbine i strukturu dugovanja prema stavkama slijedećima, glavnica, kamata, naknada, odnosno, Taj se izvještaj o ukupnom stanju dostava dostavlja uz obavijest o ustupanju tražbine, odnosno, plasmana za koju suglasnost dužnika potrošača nije potrebno. Također je unaprijeđen nadzor koji provodi HNB, budući da je na teritoriju RH, osnovane i podružnice kreditne institucije iz drugih država članice, bili je potrebno precizirati ovlasti koje HNB ima u segmentu praćenja zaštite potrošača kod kreditnih institucija iz drugih država članica, koje svoje usluge pružaju na području RH. Kreditnim institucijama iz drugih država članica, koje svoje usluge pružaju na području RH, neposredno ili preko podružnice prema pravilima o jedinstvenoj putovnici, odobrenja za rad da nadležna tijela država članica u kojima su osnovane. Što znači da i HNB nije ovlaštena nadzirati na način kako nadzire kreditne institucije koje su od HNB dobile odobrenje za rad. Predložene izmjene naravno ponavljam još jedanput imaju za cilj kvalitetniju zaštitu potrošača. Konačno stupanje a snagu prema ovom zakonu preloženo je 8 dana od dana objave u N.N. ovo je prijedlog zakona, dakle prvo čitanje i sigurno da smo naravno spremni čuti vaše sugestije i komentare, odnosno, sve ono što smatrate da može doprinijeti unapređenju ovog postojećeg prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo 2 replike. Prva je uvaženog zastupnika Gorana Aleksića. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću, ja ću samo 2 prijedloga imati koja ćemo službeno dostaviti između 2 čitanja. Pa jedan prijedlog bi se odnosio na čl.135. gdje bih preložio da se doda novi stavak 2, kojim bi se propisao da banke u svim onim ugovorima u kojima nisu ugovorile promjenjivu kamatnu stopu na pravilan način. Dakle, ugovorima u kojima nisu govorile parametre, nego su ih jednostrano definirali. Da se u takvim ugovorim odredi, da se ne smije primjenjivati kamatna stupa veća od početne ugovorene kamatne stope. Na taj način mi bismo ispoštovali i pravorijek kolektivne presude, u kojoj jasno rečeno da se banke tako više ne smiju ponašati, ali su se banke tako nastavile i dalje ponašati. Dakle preloženo u tom čl.135. novi stavak 2 kojim bi se ograničila kamatna stopa u kreditima u kojima je ona nezakonito ugovorena, bez parametara, na najvišu na najvišu moguću početnu kamatnu stopu. Drugi prijedlog se odnosi na čl.68. gdje predlažem iza dodanog stavka 8 dodaje novi stavak 9 kojim bi se utvrdilo, evo ja ću pročitati, da sad ne interpretiram ono što sam već napisao, ovako. Prije potencijalne prodaje plasmana, radi se o cesiji, kreditna institucija obavezna je ponuditi dužniku otpis dijela duga o postotku smanjenja duga za planiranu prodaju plasmana novome vjerovniku, te omogućiti dužniku da plati ostatak duga u roku od 8 dana ili u roku od 60 dana ako je kreditno sposoban da plati dug novim kreditom. Dakle, time bi se dodatno zaštitili potrošači gdje banka prodaje novom vjerovniku ali u jako smanjenom iznosu, recimo 80% manjem. Onda bi se na temelju takve zakonske odredbe, banka im bi morala ponuditi dužniku umanjenje glavnice i svih dugova za 80%, ima omogućavanje da on vrati tih 20%, a ne da se ovo proda. Eto, hvala. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi ministre Marić. Evo vi danas više puta spominjete zaštitu potrošača, mene zanima pored tolike brige vaše za potrošače, kako je moguće da u Hrvatskoj stotine i stotine tisuća građana se nalazi u blokadi pod ovrhama, u nemogućnosti da otplaćuju svoje kredite? Vjerojatno ste upoznati sa rezultatima Ekonomskog instituta da 70% građana ne može živjeti od plaće. Znači mi ne pričamo o nezaposlenima, ne pričamo o socijalnim slučajevima, pričamo o zaposlenim ljudima i 70% njih ne može preživjet mjesec sa plaćom. Znači očito ta zaštita potrošača nije dobra jer se ljudi nalaze u dužničkom ropstvu. Evo tijekom današnjih ovih rasprava o kreditnim institucijama ja sam si dao truda pa sam pogledao malo po internetu te kreditne institucije o kojima mi raspravljamo i postoji cijeli niz institucija kreditnih za kreditno nesposobne građane, ponavljam još jednom, tako se zovu za kreditno nesposobne građane. I sada ako mi imamo kreditno nesposobne građane kako je moguće da se njima daju krediti znači da ih se još dodatno uvaljuje u probleme, a svi oni na svojim naslovnim stranicama imaju napisano imamo odobrenje Ministarstva financija, licenca Ministarstva financija. Sada ja vas želim ovdje pitati, da li vi osobno potpisujete licence agencijama koje nude kredite kreditno nesposobnim građanima, agencijama koje nude kredite ljudima do 84 godine starosti, s tim da mene zanima koliko takvih uopće ima građana u RH, koje dopuštaju kredite građanima i koji imaju crne liste i blokade i ovrhe bez ovjere poslodavca, bez provjere HROK-a, kako je to moguće? Znači objasnite mi tu vašu brigu za zaštitu potrošača sa ovim potezima koje vučete po drugoj strani. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi je u ime Kluba zastupnika SDP-a će govoriti uvaženi zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo danas jedan paket zakona iz Ministarstva financija. Većina se radi o uskladama sa EU direktivama, pogotovo ovaj jutrošnji prvi Zakon o reviziji kojeg sada moramo implementirati u ovaj Zakon o kreditnim institucijama, znači to su dva komplementarna zakona koja se međusobno nadopunjuju i jedna od najvećih novina u ovome zakonu i izgleda dosta ovako ima jako puno članaka se mijenja, mijenja se vezano za mijenjanje nadzora nad revizijom o kojoj kojoj smo jutros govorili, pogotovo revizija od javnog interesa gdje su kreditne institucije tu s posebnim naglaskom. Također u ovome zakonu kao što je uvodno ministar rekao jedna jedna da ne kažem zahtjev, preporuka Europske komisije da se nešto što je nekad bilo u internim procedurama HNB-a sada direktno upiše u zakon, da se ta odredba još uvijek da se još pojača da ne bi bilo da nema kroz određenu zakonsku regulativu odredbe supervizorskih mjera za te kreditne institucije koje su slične po rizičnosti po tom plasmanu. Znači određena tehnička poboljšanja zakona u odnosu na ono što je već bilo primjenjivano. Međutim ono što mene ovdje posebno da ne kažem veseli, ali raduje što je posebno naglasak na zaštiti potrošača ovo što je rekao i kolega Bunjac, pa me sada zanima da li je da je bio možda nekad prije u ovom Zakonu o kreditnim institucijama da se možda davalo HNB-u ovlasti da ima široku primjenu na zaštiti potrošača i na onim kreditnim institucijama koji nisu imali odobrenje HNB-a nego koji su poslovali iz inozemstva, da li bi nam se dogodilo pitanje RBA zadruga. Iščitavajući sadašnji ovaj zakon takav oblik poslovanja RBA zadruga više ne bi bio moguće jer je cijelo vrijeme HNB govorila da, da mi smo imali određene probleme u zakonu, mi ne možemo one koji nude kredite tu po našim otocima itd., našim građanima koji nisu kreditno sposobni ne ne možemo im ništa jer mi nismo za njih regulirani pa onda kažu to radi Vlada. Vlada isto nema instrumenata jel nema zakonski da prati taj dio, i to je ono što očekujemo od HNB-a njihovu proaktivniju ulogu. Ako je to to, da kažemo da dogodilo nam se taj dio nismo to imali regulirano, a sada poboljšavamo to u zakonu i predlaže se da HNB proširi ovlast praćenja zaštite potrošača i na kreditne institucije iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH. Do sada je HNB pratila zaštitu potrošača samo u kreditnim institucijama koje je izdavalo odobrenje za rad, a kreditnim institucijama iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH neposredno jel često su oni i dolazili na hrvatsko tržište, neposredno da ne kažem o onim torbama koje su prebacivali preko granice ili preko podružnica prema pravilima o jedinstvenoj putovnici odobrenje za rad nadležna tijela država u kojima su osnovane, što znači da HNB tada nije bila ovlaštena nadzirati. Tako da predloženim izmjenama se predlaže proširiti opseg ovlaštenja HNB-a i na kreditne institucije iz drugih država članica koje svoje usluge pružaju na području RH, a sve sa ciljem kvalitetnije zaštite potrošača. E ako je to taj članak koji sprečava pojavu nekakvih u budućnosti tzv. nekakvih novih RBA zadruga, a ja se nadam da je zato se to i predlaže, postavlja se pitanje zašto jer je morala Vlada prvo reagirati, Vlada gospodina Plenkovića da donesemo zakon odnosno gospodin Škibola, da reagiramo na taj dio, a onda iza toga dolazi ovaj jedan dio. Postavlja se pitanje zašto i šta je djelovala HNB te kredite evo dobro se sjećam … gospodin Šuker čini mi se 2003., četvrte su već bili na hrvatskom tržištu. Sad od 2003. do 2017. godine HNB kaže da, da mi to nismo mogli, evo sad dodajte taj zakon pa ćemo mi to moći raditi. Znači to je ona proaktivna uloga monetarne politike i kreditnih institucija, onaj koji nadzire taj dio kreditnih institucija, i da kaže da, Vlada vi nemate tu nikakvu ingerenciju jer mi pratimo cjelokupni ulazak, monetarni ulazak u Hrvatsku, znači koliko novaca ulazi, to nije sad pitanje ovog preko granice, hoće li carina gledati, znači one prate monetarne agregate koliko jesu i koliko je i koliko može ući tog vrućeg kapitala i cijelo i cijelo vrijeme nam se zapravo događa jedan kaos kod hrvatskih građana jer hrvatska Vlada nije imala instrumenata operativnog kako to kako to zaštititi u tom kontekstu. I onda zapravo sada dobivamo, što kažem, što je pohvalno, ali samo postavljam pitanje kolegi iz Narodne banke, znači 13, 14 godina čekaju te nekakve jače zaštite potrošača gdje samo kažemo evo, sad mi možemo kontrolirati i one koji dolaze iz drugih zemalja, nemaju odobrenja za rad, a znamo da su te monetarne institucije zapravo u nekakvim vlasničkim odnosima onih istih kreditnih institucija koje već posluju na tržištu RH. Tako da svakako u tom djelu, taj dio pohvaljujemo ako se to odnosi na to ja sam to tako barem iščitao. I da li će to osnažiti nepojavljivanje sutra kojekakvih, kao što je rekao gospodin Bunjac, kreditnih posrednika koji nude raznorazne kredite, ne znamo da li su oni, pod čijim nadzorom, pogotovo ovo zabrinjava ako se radi o tome da oni daju određene kredite bez provjere kreditne sposobnosti i mislim da je to ponovno jedna sličan slučaj onih kao što se pojavilo kod RBA zadruga. Jer imate u nekakvom poslovanju takvih obila bankarskog, gdje zapravo kada dolazite jednostavno kažete ne može dobiti, ne možete puštati takav oblik novca na tržište jer znate da će se za nekoliko mjeseci zapravo naći tu ljudi u problemima. Ovdje se također koliko sam razumio, dorađuju na tehničkoj razini odnos između DAB-a odnosno Državne agencije za sanaciju osiguranja štednih uloga i HNB-a kod provođenja određenih postupaka sanacije prvenstveno u tom djelu da HNB ne može oduzeti odobrenje za rad kreditnoj instituciji u sanaciju sve dok takav postupak traje i u drugom slučaju da se predlaže odluku od nedostupnosti depozita kod kreditne institucije koja se nalazi u postupku sanacije da donese DAB jer ona provodi sanaciju kreditne institucije nastojeći postići ciljeve sanacije koja podrazumijeva ponovnu uspostavu znači redovnog poslovanja. Ako to nije moguće, znači DAB može podnijeti prijedlog za stečaj kreditne institucije u sanaciji. Kaže se da DAB provodi sanaciju i kaže da je najbolje upoznata sa stanjem u kreditnoj instituciji, to mi baš nije nikako, da je DAB koji kasnije tek dolazi, kada je banka u problemu, da je bolje upoznata nego nego sama HNB koja cijelo vrijeme bi trebala imati, ono što danas smo govorili, kontrolu nad tom kreditnom institucijom i da stalno im šalju određene izvještaje prema HNB-u, HNB stalno radi određene supervizijske mjere u tim kreditnim određenim institucijama a DAB tek dolazi poslije ukoliko se zapravo dogodila određena posljedica. Ali dobro, ako su se tako dogovorili vjerujem da je dobilo pozitivno mišljenje i od HNB-a i od DAB-a, ako su se oni tako dogovorili da je njima lakše operativno ovakav način rješavati taj dio. Da li postoji postoje određena sredstva ili ne, ja nemam ništa s tim protiv. Znači klub SDP-a podržava prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama. Zahvaljujem. Hvala lijepa, imao dvije replike. Prva uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lalovac, sjetite se i sami, do prije 2, 3 godine ne daj Bože da je netko se usudio nešto protiv HNB-a. I mlađi kolege to vjerojatno ne znaju, ali treba ući malo na web stranice, pa pročitat što se govorilo, što se pričalo o HNB-u. Dakle, to je neovisna institucija i ne daj Bože bez obzira iz koje političke opcije, da je netko dirnuo ili prigovorio na rad HNB-a. Ja sam se to jedanput slučajno usudio napraviti dva puta kao ministar, tri mjeseca su me razvlačili a samo sam postavio pitanje kako HNB može donesti odluku o povećanju obvezne rezerve a bez da su se razgovarali sa ministrom financija? Vi se sjetite najava Dnevnika, guverner je rekao, guverner je prognozirao i to je bilo Sveto pismo, ne daj Bože da se neko tom suprotstavio. Međutim, danas kad se gledaju sa određene vremenske distance neke stvari, onda to izgleda malo drugačije jer ako pogledate i ovaj zakon i direktivu EU-a, nigdje ne piše da HNB nije mogao nešto napraviti. Ali radi mlađih kolega i kolegica, vi znate da dandanas HNB ne prizna HBOR kao banku, kao kreditnu instituciju. Neće je kontrolirati, neće ju revidirat, vi to njima naprosto ne možete narediti. A nema ministra financija kojem nije bilo u interesu da HBOR bude u sklopu tih kreditnih institucija, i da ga HNB kontrolira i revidira. Ista priča, oni famozni krediti na stupovima, evo tu su kolege iz Ministarstva financija. Tražeći pravno kako te ljude naprosto privest pred zakon, kako netko može nuditi kredit na stupovima ili za brisača. Međutim, kad budem govorio u raspravi, onda ću govoriti o tome, nije nekada u Hrvatskoj bilo lako dobiti kredit kao danas. Ali o tome ću u svojo raspravi u ime kluba. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Lalovac, vi ste u svojoj raspravi govorili o tome kako u Hrvatskoj djeluju i strane kreditne institucije vrlo sumnjivoga evo je dno pitanje, jedna konkretan slučaj. Imamo banku Feratum, to je banka sa Malte, Malta je inače poznata kao centar zajedno sa Ciprom, u pranju novca. Ta banka nudi kredite u Hrvatskoj, nema niti jednu jedinu poslovnicu. Nigdje ne možete naći poslovnicu te banke, objavljuju ponude za kredite na internetu i na to, u svojoj ponudi kredita daju potpuno lažne informacije. Oni konkretno tvrde da ako uzmete 5000 kuna kredita kod njih i vratite nakon mjesec dana, da morate vratiti 5030 kuna ili da vas je kompletna kamata sa troškovima iznosi 30 kuna. ako biste zaista uzeli kredit kod njih, morali biste nakon mjesec dana vratiti 6000 kuna. Znači morali biste vratiti gotovo 20% veći iznos nego od onoga što vam je ponuđeno. Znači, mi imamo banku, koja je strana, koja nema poslovnicu u RH, koja posluje na teritoriju RH i koja daje lažne informacije. Ministar Marić mi ne želi odgovoriti. On misli da to što ja govorim je nebitno i što kaže guverner Vujčić, ali ljudi te kredite uzimaju i nasjedaju. I nakon toga traže zaštitu. A zaštitu je trebao dati onaj koji regulira tržište koji je unaprijed trebao jednostavno spriječiti rad takvih kreditnih institucija. I tu nastaje problem dužničkog ropstava. Nitko ne pada u dužničko ropstvo zato što je dignuo stambeni kredit u banci, banci, nego ljudi najčešće padaju u dužničko ropstvo tako što uzimaju kredite od tzv. kreditnih posrednika, kartičarske kuća i svih onih ostalih lihvara koji po Hrvatskoj slobodno posluju, a nitko im ne želi stati na kraj. Zašto im ne želi stati na kraj? To je vjerojatno zato što je s njima povezan. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće je Klub zastupnika onaj Živog zida u ime koje će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Evo imamo danas ovdje raspravu. Ona je jednosmjerne naravi, jer na pitanja koja se postavi ministar financija, on ne želi odgovoriti. Pa ali u svakom slučaju drago mi je da onda barem slušaju građani kojima se ovom prilikom prije svega obraćam. Znači mi slušamo ovdje po ko zna koji put priču kako se ova Vlada i nadležna tijela brinu za svoje potrošače, za građane, kako je sve idealno i lijepo. Evo, uveden je red, a iz dana u dan svjedočimo tome da je dakle, kako pokazuju istraživanja Ekonomskog instituta, 70% građana ne može preživjeti mjesec. Jer kako mi onda pričamo o regulaciji, kako pričamo o zaštiti potrošača, kada smo u takvom žalosnom stanju. Ponavljam pitanje još jednom, kako je dakle, moguće, da u Hrvatskoj postoje tolike kreditne institucije koje daju kredite mimo svih pravila koja su propisana, između ostaloga i ovih pravila koja su propisana Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju. Kako je moguće da u Hrvatskoj postoji cijeli niz građana koji ima veće kreditne rate, nego što ima primanja? Znači ljudi imaju veće rate kredita, nego što imaju mjesečna primanja. Pa evo i sam ministar Marić je imao veće rate kredita, nego je imao primanja svojega. Evo, ja bi htio i njega zaštititi od toga, da u buduće se tako nešto više ne bi dogodilo. Vjerujem da je jako patio dok je imao takvu situaciju, ali sad se situacija poboljšala, koliko smo vidjeli iz njegove imovinske kartice. Kakve su to banke i kreditne institucije na banderi pokraj tramvajske stanice? Pa dajte, idemo zajedno prošetati, evo tu dole do Jelačić placa, 20 banaka na zidu neke kuće. Daju kredite do 84 godine, na 70% primanja, ne treba HROK, nema veze crna lista blokada. Nema veze što nemate kreditnu sposobnost, samo uzmite, potpišite. To je ko da kad kockaru nudite novac, on će uzeti što god mu ponudite, neke je kamate 300%, on će uzeti, jer je očajan. Ali vi biste morali brinuti za svoje građane, za koje tako često sad i spominjete, jer Hrvatska je socijalna država između ostalog, po točki 1 Ustava. A vi dozvoljavate da se u Hrvatskoj gomilaju socijalni problemi, socijalni slučajevi. Građani su u dužničkom ropstvu. Kada su građani u dužničkom ropstvu, gospodarstvo i društvo se ruši. Država se ruši. Ljudi bježe iz zemlje ili prelaze u ekstreme. Jako puno ovih ekstrema koje smo mogli vidjeti u zadnje vrijeme, nastalo je zbog toga što je gospodarska situacija loša. Gdje nastaje ksenofobija, mržnja? Nastaje u tome što ljudi ne mogu preživjeti. I u konačnici, vi ih potičite. I u konačnici vi ih potičete. jer vi i HNB, ne činite ništa da zaštitite građane. Donosite zakone teoretski da, teoretski, ali provedba je nikakva. Nema zahtjeva. Da je doista provedba ovih zakona kako treba biti Ferratum banka ne bi poslovala u Hrvatskoj. Građani ne bi imali zaduženost veće od 1/3 svojih primanja. Svako ovdje prisutan i neprisutan i građani koji imaju manja primanja, mogli bi preživjeti sa 2/3 da im ostane, ali im ne ostane. Jer u hrvatskom registru obaveza korisnika se ne upisuju sva kreditna zaduženja. Ferratum banka neće biti otpisana. Krediti potrošački po karticama, Diners, American, Visa neće biti upisan u Hrvatski registar obaveza koristi. A to su sve stvari koje biste vi mogli riješiti ali nemate tekst. I što je najstrašnije od svega? Ponavljam još jednom, najstrašnije od svega je to što sve te lihvarske institucije imaju vašu licencu, oni se s tim ponose. Licencu je izdalo Ministarstvo financija. Pitam ministra Lalovca, veli ja nisam nikada potpisao, pa onda tko je? Jeste vi? Pazite sad kako te kreditne institucije navodno nude kredite građanima. Svjedok Iva Vrbančić, svjedoči o tom kreditnoj instituciji, ne znam, sad kak se zove, Atom, Hit, svejedno, kredit mi je odobren isti dan, isplata također, a uz to nisam trebala gubiti vrijeme na obilaženje banaka i slanje papira. Jednom riječju bravo. Tko je to Marina Galović, tko je ona? To mi liči ko na onaj Čang Šlang čaj, uzmi i svi tvoji problemi će biti riješeni za 5 minuta, izgubiti ćeš, ne znam, 50kg za mjesec dana, izgledati ćeš ko filmska zvijezda, tako i ovi krediti. A šta se u konačnici onda dogodi? U konačnici se dogodi da se građana u jednostavno zbog neznanja, jer on ne mora imati znanje niti je za to obrazovan iz ekonomije, iz prava, zataknut u dužničkom ropstvu u kojem ostaje cijeli život, gospodine Marić. Cijeli život. I gubi ne samo svoje dostojanstva, nego gubi svoj obiteljski život, gubi svoj dom i gubi sam smisao postojanja. A vama je to naravno pitanje na koje vi ne želite odgovoriti. Vi ste se sakrili iza vašeg Zakona o kreditnog institucijama, o stambenom potrošačkom kreditiranju i sretni ste i zadovoljni jer imate lijepo napisani papir, a život u Hrvatskoj je nešto sasvim drugo od vašeg papira. I to je ono što biste trebali konačno povezati. Teoriju sa praksom. Iz tog razloga, ja se slažem sa kolegom Pernarom, koji je rekao, da ovi zakoni probleme rješavaju tek parcionalno, da se oni ne bave uzrokom problema i da oni neće riješiti ni ovaj zakon ni ovaj malo prije od stambenog, potrošačkog kreditiranju probleme hrvatskih građana. Oni će u najmanju ruku ostati isti, a vjerojatno će postati još gori, još teži. Tako da vas s te strane molim, da konačno počnete poduzimati stvarne korake prema rješavanju dužničkoga ropstva, a rezultate tih stvarnih koraka očekujem da se vide tamo gdje je to potrebno, a to je u smanjenju broja blokiranih građana, plus smanjenju broja ovrha i u smanjenju broja koje kakvih lihvarskih institucija kojima smo svaki dan svjedoci da se množe sve veće i većem broju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Marka Vučetića. Izvolite. Kolega Bunjac ovo o čemu ste vi govorili, mislim da je ipak, da se radi o nekakvom proširenju i da je za sada još uvijek preuranjeno izvoditi takav zaključak, to je nešto što se u literaturi naziva državni terorizam. Dakle, ekonomija koja ne vodi račune o svojim građanima, koja ne vodi računa o financijskoj moći svojih građana, ta država, makar prema dakle, autorima, radi i vrši jedan teroristički čin. Meni se čini da se ne nalazimo u takvoj situaciji i da kad kao saborski zastupnici obrazlažemo neke zakone, da bi ipak trebali voditi računa o tome da nam polazne i polazne pozicije budu usmjerene prema tome kako ćemo razvijati društvo, kako ćemo razvijati politike u kojem ćemo uspjeti integrirati potrebe i mogućnosti naših građana, a ne da polazimo sa pozicija zastrašivanja. Zahvaljujem.

Ali ja govorim u ime onih građana kojima nije dobro. Ja svakodnevno evo i sada dobivam poruke dok traje ova rasprava u kojemu su mi građani pišu doslovce isto ko i zastupniku Pernaru očajnička pisma. Cijeli dan odgovaram na e-mailove, cijeli dan odgovaram na telefonske pozive i evo ljudi su mi došli i na vrata Sabora danas, možete dole provjeriti kod saborske straže i to 3 puta. Da me upozore na situaciju u kojoj se nalaze, a ta je da doslovce nemaju šta jesti. I te poruke koje dobivate od građana, a možete ih i vi dobiti ukoliko se budete interesirali, su potpuno opreci sa ovime što mi danas ovdje slušamo. Jer ako bi mi prihvatili ovo što nam govori ministar Marić i njegovi sljedbenici, a i vi koliko vidim. Tada bismo stekli dojam da je Hrvatska u biti na jako dobrom putu, da nam je sve bolje, da se nemamo šta žaliti. U biti najbolje da svi dignemo ruke odmah za ovaj zakon, da riješimo ministra Marića svake daljnje polemike u ovom Saboru, sjedenja i to je to. To je poruka koju vi šaljete. Vi biste trebali biti oporba, a vi napadate oporbu. VI se bavite oporbom u svojm izlaganju. A vratite se onda HDZ-u ko što ste bili, u biti čini se da vam je žao što su vas oni onako otpilili u travnju upravo zbog ministra Marića. A vi mu sad još dajete podršku. Hvala lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. kolegice i kolege. Pa prije nego što počnem konkretno govoriti o ovom prijedlogu zakonu, s obzirom da danas cjelokupnu raspravu, znate što, u financijama je vrlo teško i vrlo opasno govoriti o nekim stvarima ako ne uzmete potencijalne uzroke, određena kretanja, pa tako i kad govorimo o kreditima, o kreditnom zaduženju, ja se sjećam 2005. godine kad su izdane prve kunske obveznice jer se to smatralo strahovitim uspjehom jer kreditne institucije u RH i financijsko tržište uspjelo skupiti par milijardi kuna da otkupi obveznice RH. Međutim, svi danas kada govore pričaju kao da je uvijek u Hrvatskoj, hrvatske građene, hrvatska poduzeća su mogla dobiti kredit samo tek tako. A isto tako zaboravljaju kolike su bile prosječne plaće, ja ću uzeti nekakvu referentnu godinu 2000. i 2008. prije početka one velike financijske i gospodarske krize i i povuć paralelu s tim koliko se tada moglo kupiti za jednu prosječnu plaću koliko se može kupiti danas i da je Hrvatska potpisala sporazum o početku pregovora za ulazak u EU, da se financijsko tržište otvorilo itd. Dakle prosječna plaća u Hrvatskoj 2000. je bila 3.326 kuna, 2008. prije početka gospodarske krize je bila 5.178 kuna.

I sada imate dvije stvari, s jedne strane otvara vam se ono što do sada niste mogli primirisati da tako budem, koristim jedan izraz možda nije prigodan ali često se koristi u našem jeziku ni u ludilu, dakle kreditne kartice, kredite. Imate s jedne strane da vam se to otvara i s druge strane imate da vam rastu plaće, da vam raste zaposlenost i to automatski dovodi do nečega, a to je velika ekspanzija ovisnosti hrvatskih građana o kreditnim institucijama. To je činjenica. Druga stvar, statut HNB-a u Hrvatskoj je bio bez obzira na političke opcije nepolitičke opcije i one neovisne i ovakve, onakve, to je bila sveta krava, nju se nije smjelo taknut nije se smjelo dirnuti, oni su sve najbolje znali, oni su sve dirigirali. Ne daj Bože da se neko usudio nešto reći, to su naprosto činjenice. I upravo u tom periodu o kojem ja sada govorim, dogodili su se švicarci, dogodila su se silna kreditna zaduženja zbog kojih su mnogi nažalost danas naši sugrađani blokirani jer ili su ostali bez posla ili su se promijenile neke stvari. Isto tako, da li je neko mogao reagirati ili nije, to će ostati jedan veliki upitnik. I zato mi je drago da će se konačno primijeniti odredbe direktive 103 CRD/IV kojim se dakle HNB-u da pri provođenju supervizija i pri primjeni supervizijskih mjera na kreditne institucije istih i sličnih profila rizičnosti npr. slični modeli poslovanja i europski položaj izložnosti koristi jednak način obavljanja supervizije i jednake supervizroske mjere kao i za takve institucije u Hrvatskoj. Isto tako mi možemo komotno reći da je HNB to morala raditi i bez ove odredbe u zakonu, nitko to njoj ne bi branio i niko joj se ne bi mogao suprotstaviti. A kada govorimo o Raiffeisen štedionica, ja mislim da od svih ovih zastupnika za ovom govornicom ja sam najviše govorio o tome, čak sam dao i prijedlog Vladi u ime kluba HDZ-a da se obustave sve ovrhe i svi postupci dok se jasno ne definira kakav je ustvari uopće položaj bio tih jer ono što je rekao kolega Lalovac, nažalost neki su dolazili sa torbama novaca, bili posrednici, uknjiživale se u zemljišno-knjižnim uredima i na kraju imamo situaciju kakvu imamo. Da je to sve povezano unutar države vjerojatno se neke stvari ne bi dogodile. Ali ovo sam osjećao potrebu za reći jer danas smo čuli ovdje svega i svačega, a ljudi kada su pritisnuti nedaćom onda jasno da traže izlaz i spas u bilo čemu. Ali ništa se nije dogodilo slučajno i ništa nije nastalo slučajno i niko nikoga nije s puškom prisilio da ode dignut dignut nekakav kredit. Ali ako vi imate gospodarski rast od 5%, ako imate godišnji rast plaća 7, 8%, ako imate povećanu zaposlenost logična je stvar da građani samim tim si žele priuštiti nešto više. Pa to je najnormalnija stvar u životu svakog čovjeka, da si hoće priuštiti stan, da si hoće priuštiti ovo ili ono prema tome to su činjenice i to je u prirodi svakog čovjeka. I nemojmo sada govoriti da je to nešto negativno jer da se čovjek tako ne ponaša vjerojatno napredak civilizacije ne bi bio ovakav kakav je. I tu ću stati što se tiče ovoga dijela. Dakle što se tiče samo oko ovog zakona, praktički kolega Lalovac i ja i svi ostali koji bi raspravljali bi u principu mogli ponoviti ovo što je ministar rekao, to su čisto tehničke stvari, dakle tu ne možeš ni ovako ni onako. Ako smo danas podržali Zakon o reviziji onda je logična stvar da se taj zakon primjenjuje i na kreditne institucije i da umjesto deset godina stavimo sedam godina da ne može jedno revizorsko društvo duže vršiti reviziju. Isto tako ako smo svjesni činjenice da su banke u proteklim vremenima koristile svoju poziciju i prema građanima se odnosili na određene načine, da nam se kao članici EU pruža mogućnost da to zakonski reguliramo i da zakonski zakonski eliminiramo, onda je logična stvar da se to ugradi kao i zakonska odredba, crno na bijelo tako da više nikome ne može pasti na pamet da interpretira određene zakonske odredbe Dakle, da ne ponavljam ono sve što je ministar govorio o tome kako će se ovim zakonom štititi potrošače, što su banke dužne poslati kao obavijest građanima u trenutku i kada se otplati kredit i kada dođe do otkupa duga itd., dakle to su sve tehnikalije. Međutim, cijela ova situacija u Hrvatskoj nije nastala slučajno. Ja sam govorio o određenim makroekonomskim pokazateljima, određenim događanjima koja su bile preduvjet da se ovo dogodi, da plaća u Hrvatskoj od 2004. do 2008. nije rasla kako je rasla, da se nije povećala zaposlenost sigurno da kreditna sposobnost hrvatskim građanima ne bila ovolika kolika je. I druga stvar, kolegice i kolege, bez obzira što razmak između 2000. i 2017. je samo 17 godina, međutim, ima nas tu dosta koji smo i tada imali nešto godina, kad pogledate samo onu hrpu kućnih računa kolika vam je bila 2000., koliko vam je danas 2017., onda će vam postati jasno koliko ste 2000. za plaću mogli više kupiti nego što možete kupiti danas. Dakle, samo od toga, i kad govorimo o ovim problemima o kojima govorimo danas cijeli dan, onda naprosto to ne smijemo izbit iz uma, iz vida, i isto tako konstatacija, da nismo postali članica EU-a, da nismo postali jedna dio zajedničko financijsko-gospodarskog tržišta, možda si mnoge stvari ni kolega Lalovac dok je bio ministar ne bi mogao priuštiti jer bi bio vjerojatno priklješten sa nekim stvarima, a isto tako danas i kolega Marić. Ali danas smo u poziciji da uredimo određene zakonske odredbe i da na određen način zaštitimo svoje građane da ne plaćaju ono što ne trebaju platiti. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Bunjca. **Bunjac,

Molim vas, nemojmo, nemojmo…/… Znači u biti ovdje smo čuli tvrdnju da dakle su građani 2000. imali manje plaće nego što imaju danas i da su imali niži standard, da je to bila tvrdnja, da se sad kao standard povećao, ali ajmo pogledati ovu tvrdnju iz službenih statistika. Znači, prosječna plaća je u Hrvatskoj bila 2000. godine 3 tisuće kuna, 2 i pol, 3 Koliko ste mogli kupiti benzina 2000. godine za svoju plaću? Evo ja ću vam reći koliko. 740 litara, 740 litara. A u ovom trenutku danas, sa ovom plaćom koju ste ni naveli, možete kupiti 550 litara. Znači, 2000. sam sa duplo nižom plaćom ili koliko je bila, mogao kupiti 250 litara benzina više. To po meni pokazuje da se u biti standard građana srušio. Te iste godine koje ste vi naveli, bila je salata 2 kune, ajde kupite danas salatu kilu za 2 kune, platit ćete bar 10 ili glavicu, kak to već ljudi prodaju. Banane su bile 4 kune. Uzmimo te tablice hrane, tablice voća, povrća, režija, goriva, pa pogledajmo što su si ljudi mogli kupiti prije a što si mogu kupiti danas. Na koncu konca, statistika pokazuje da nas je Rumunjska već prestigla po standardu,

Hoćemo još parametre uspoređivati? Kad uspoređujete stvari, a vi ste hvala Bogu dobro u potkovani tome, onda morate stvari metodološki svesti na istu razinu i onda ih trebate uspoređivati. Dakle, ja sam samo iznio par podataka da pokazujem što se događalo i koji je trend bio u Hrvatskoj. A ako ćemo razgovarati o ovoj temi o kojoj vi govorite, onda ajmo vidjeti koliko u tom trenutku je hrvatskih građana imalo mobitel, rekao sam, do Split ste putovali 8 sati ako nije bilo gužve i hrpa drugih stvari. Koliko je tada bilo bežičnog interneta u Hrvatskoj? nije ga uopće bilo. Hoćemo još neke stvari spominjati? Ajmo metodološki stvari postaviti na istu i onda ćemo raspravljati. I meni je drago da ste vi ovo rekli, jer raspravljamo argumentima, vi ste iznijeli jedne argumente, ja sam iznio druge argumente. Vi ste iznijeli da je nešto poskupilo, ali ima drugih stvari da otvaranjem tržišta u Hrvatskoj su mnoge stvari pojeftinile. I kad pogledate prihodovnu stranu proračuna, onda ćete vidjeti da prihod od trošarina je toliki i toliki. Ok, idemo maknuti trošarine na gorivo. Ali otkud ćemo nadoknaditi te 3 milijarde kuna? Ili idemo maknuti onih 60 lipa za auto, zapravo za ceste, 80 lipa, 20 lipa za autoceste, 20 lipa iz HŽ-a, i reći otkud ćemo mi to financirat. Možemo i o tome razgovarat. Ali u onom trenutku kad vi govorite o 700 litara benzina, tada praktički trošarine su bile zanemarive, a kad nam opet ne bi netko rekao potpisali ste po direktivama EU-a, imate propisano koliko može biti najniža trošarina na dizelsko gorivo i Hrvatska se toga držati zbog jedinstva tržišta. I to su sve činjenice od kojih mi ne možemo pobjeći ali ja sam samo pokušao navesti 2, 3 suhoparna podatka da vidimo koji su trendovi Hvala lijepa. Sad imamo pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Pernar, nema ga, gubi pravo na govor. Time ja zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi Zdravko Marić, ministar financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.